Breytingarnar eru eftirfarandi: Formaður þingflokks Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs hefur tilkynnt um að Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir taki sæti sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd og er sú nefnd þá fullskipuð. Ólafur Þór Gunnarsson tekur sæti sem varamaður í fjárlaganefnd í stað Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur. Formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins hefur tilkynnt um að Sigríður Á. Andersen taki sæti sem varamaður í allsherjar- og menntamálanefnd í stað Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur og að Njáll Trausti Friðbertsson taki sæti sem varamaður í fjárlaganefnd í stað Brynjars Níelssonar. Þá hafa þingflokkarnir tveir sammælst um eftirfarandi breytingar: Að Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir taki sæti sem aðalmaður í fjárlaganefnd í stað Njáls Trausta Friðbertssonar, Ari Trausti Guðmundsson taki sæti sem varamaður í fjárlaganefnd í stað Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur,

Njáll Trausti Friðbertsson taki sæti sem aðalmaður í utanríkismálanefnd í stað Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur og Óli Björn Kárason taki sæti sem varamaður í utanríkismálanefnd í stað Steinunnar Þóru Árnadóttur.

Það kann að hljóma sérkennilega að flytja slíkt mál. Margir hafa velt fyrir sér: Er eitthvað slíkt til í samfélaginu? En við þurfum ekki nema rétt að velta fyrir okkur hvernig umræðan, kommentakerfin og fleira eru í afstöðu sinni til ýmissa þátta sem snúa að eldra fólki.

Þau meiða og hindra í rauninni samfélag okkar í að notfæra sér og taka mark á öllum þeim félagsauði sem býr í eldra fólki, og búa til óþarfa gjá á milli kynslóða í samfélaginu.

og þá til hins betra. Sem samfélag eigum við nefnilega að fagna þeim breytileika sem birtist í mismunandi aldursbilum. Við eigum ekki að nálgast það sem vandamál heldur fagna verkefnunum sem hverjum aldri fylgja. Við eigum að nálgast alla íbúa, væntingar þeirra, vonir og þrár

Þar er lýðræðislegu ferli við gerð tillagna stjórnlagaráðs sérstaklega fagnað og sagt berum orðum að ríkisstjórnin verði að útskýra mál sitt ítarlega ef bregða á út frá þeirri leið. Ekki með því að segja bara að þeim finnist eitthvað annað heppilegra heldur þarf að útskýra efnislega af hverju tillögur stjórnlagaráðs eru þeim óþægilegar,

á leið sinni og ástæðu þess að vikið er í veigamiklum atriðum frá tillögum stjórnlagaráðs sem samþykktar voru í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 2012. Annars getið þið, kjósendur, tekið upp kjörseðilinn eftir ár og spúlað út af Alþingi í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu þá sem virða ekki ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu ykkar.

fékk góða kynningu á síðasta fundi sínum varðandi útfærsluna á hlutdeildarlánum sem eru ætluð tekjulágum og ungu fólki til fyrstu kaupa á hagkvæmu húsnæði. Með hlutdeildarlánunum lánar ríkið einstaklingum að uppfylltum skilyrðum 20% af íbúðaverði og ber lánið hvorki vexti né afborganir. Íbúðareigandi greiðir síðan ríkinu hlutinn aftur ef íbúðin er seld. Þá skiptir miklu máli að tryggt verði að 20% af því fjármagni sem ætlað er í hlutdeildarlánin fari til landsbyggðanna. Þar getur hvort tveggja verið um nýtt húsnæði að ræða eða eldra uppgert húsnæði.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur upplýst að hún meti að nægt framboð hafi verið á höfuðborgarsvæðinu síðustu átta mánuði af húsnæði sem uppfyllir þessi skilyrði, um tæplega 600 íbúðir. Í fréttum undanfarið hefur mátt skilja að svo væri ekki.

Mikil eftirspurn er eftir þessum lánum sem standa til boða frá og með 1. nóvember og nú er það byggingarverktaka og sveitarfélaga að mæta þessu nýja úrræði í húsnæðismálum með skapandi hugsun og hagkvæmum lausnum sem skila sér í vönduðu húsnæði sem gagnast tekjulágum. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun telur ekki hættu á að hlutdeildarlánin nýtist ekki þeim hópum sem ætlast er til og húsnæðisáætlun sveitarfélaga bendir til þess að það sé mikil þörf á uppbyggingu á hagkvæmu húsnæði úti um allt

Við erum dálítið í þeirri aðstöðu að ríkisstjórnin er veggur sem stendur í vegi fyrir breytingum á stjórnarskrá samkvæmt niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég vil bara spyrja þessarar einföldu spurningar: Af hverju er ekki búið að spúla þeim vegg í burtu?

í einhverjum tilvikum traustabrestir en á öðrum sviðum er það alvarlegra. Heilbrigðiskerfið hefur fengið að finna til tevatnsins í glímunni við veiruna. Þúsund þakkir til heilbrigðisstarfsfólks um allt land. Róðurinn er þyngstur á Landspítala. Fárveikt fólk er lagt inn vegna faraldursins sem hefur veruleg áhrif á alla aðra starfsemi. Nú kveður enn og aftur við kunnuglegan tón úr þeim ranni. Við getum ekki útskrifað sjúklinga sem hafa lokið meðferð. Stoðkerfið utan spítalans er veikt. Hjúkrunarpláss vantar. Heimaþjónustan dugar ekki til. Sjúklingar eru einir, geta ekki farið heim eða húsnæði er óhentugt. Já, herra herra forseti, það er mikið rætt um skort á langdvalarrýmum. Er það vegna þess að þau eru svo sárafá? Nei, reyndar ekki. Hlutfallslega eigum við kannski ekki heimsmet en við nörtum í Evrópumet á því sviði. Er það vegna þess að heilsufar eldra fólks er lélegra hér á landi en annars staðar? Nei, aldeilis ekki, nema síður sé. Spjótin beinast að samfélagsgerðinni, okkur sjálfum, umgjörð sem við búum eldra fólki, hvaða stuðning við veitum því til að geta lifað öruggu, tryggu og sjálfstæðu lífi í ákjósanlegu húsnæði

og málið dautt. Hvenær ætlar þessi ríkisstjórn að opna augun fyrir því að þessi þjónustuóreiða gagnvart eldra fólki endar bara á einn veg, uppi á skeri?

SÁÁ hefur boðið börnum alkóhólista vandaða og ódýra sálfræðiþjónustu en sú fræðsla á stóran þátt í að hjálpa börnum að takast á við erfiðleika sem fylgja því að búa við áfengis- og vímuefnavanda. Þetta er forvarnastarf sem er mjög nauðsynlegt, líka til að börn geti gert sér grein fyrir því að sjúkur einstaklingur er í raun og veru tveir einstaklingar.

Vandinn er mikið falinn í þessu ástandi en hann er þarna og á sjálfsagt eftir að aukast. Engin hækkun er á fjárlögum til SÁÁ núna. Þó að einhver hækkun sé vegna vísitölu á milli ára þá er það engin raunhækkun. Sjálfsaflafé SÁÁ vegna álfasölu dróst saman um rúman helming á þessu ári vegna ástandsins. SÁÁ hefur sjálft borgað fyrir um 600 rúm á ári en nú mun það dragast saman um helming. Ég beini orðum mínum til fjárlaganefndar Alþingis um að taka á þessum vanda og koma myndarlega á móts við þau vanfjármögnuðu úrræði sem blasa við í starfsemi SÁÁ, sem hefur í áratugi sýnt fram á gríðarlega góðan árangur í meðferð fíknisjúkdóma svo eftir hefur verið tekið víða um heim.

Hvað ætla íslensk stjórnvöld að gera? Er hafinn undirbúningur fyrir framkvæmd bólusetningar hér á landi og hver mun greiða kostnað vegna hennar? Verða reikningarnir sendir almenningi eða greiðir ríkissjóður fyrir það og hvernig verður skipulagið við bólusetningu? Verða áhættuhópar, svo sem fólk með undirliggjandi sjúkdóma, aldraðir og starfsfólk í heilbrigðisgeiranum, settir í forgang við bólusetningu?

Er ríkisstjórnin á Íslandi eitthvað farin að hugleiða þetta? Væri ekki ráð að ríkisstjórnin upplýsti Alþingi og þá um leið þjóðina um þessi mál? Hvernig ætlum við að haga bólusetningunni?

náum við öll að gera róttækar breytingar á framleiðslu- og lifnaðarháttum okkar. Ábyrga leiðin út úr þessari sögulegu atvinnuleysiskreppu núna til móts við grænni framtíð felst í sannkallaðri grænni atvinnubyltingu. Samfylkingin hefur lagt fram stórhuga aðgerðalista til að ráðast gegn hamfarahlýnun og atvinnuleysi í leiðinni. Við þessar aðstæður er skynsamlegt að forgangsraða í þágu loftslagsaðgerða sem hafa líka örvandi áhrif á eftirspurn og atvinnustig í landinu. Við eigum að nýta hagstæð vaxtakjör og fjárfestingarsvigrúm til að ráðast í miklu kraftmeiri græna uppbyggingu en við höfum gert og auka verðmætasköpun og framleiðslugetu þjóðarbúsins og undirbyggja nýjar grænar útflutningsgreinar. En til þess þurfum við að lögbinda ný markmið um a.m.k. 55% samdrátt gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030 og stórefla stjórnsýslu loftslagsmála. Þá leggjum við í Samfylkingunni til stofnun græns fjárfestingarsjóðs með 5 milljarða stofnfé til að styðja við uppbyggingu grænnar atvinnustarfsemi. Við viljum ráðast í uppbyggingu iðngarða og græns hátækniiðnaðar, efla almenningssamgöngur meira og hraða borgarlínunni. Við viljum hraða orkuskiptum, hætta nýskráningum bensín- og dísilbíla fyrr og samhliða þessu þurfum við að byggja upp öflugra hleðslukerfi og eflingu dreifikerfis rafmagns. Við viljum líka að það sé ráðist í alvöruskógræktarátak. Það er ljóst að atvinnulífið mun ekki

Hæstv. forseti. Samstaða er ekki bara gott og fallegt hugtak. Samstaða getur verið býsna öflugt tæki, vænlegt til að auka líkur á árangri í verkefni sem við ákveðnar kringumstæður kallar á aðgerðir sem þarf að sameinast um að ná tökum á. Viðureignin við kórónuveiruna er sem betur fer fordæmalaus en engu að síður dæmi um slíkar aðstæður, kringumstæður sem beinlínis krefja okkur um og kalla á samstöðu.

Þá er mikilvægt og kannski skynsamlegt að minna sig á hvað felst í samstöðu, hverju hún getur og á að skila og hvað er um að ræða hverju sinni, sóttvarnir, félagslegar og efnahagslegar aðgerðir, og leita í sameiginlegan skilning á því í hverju samstaðan ætti að felast. Verkfærið virkar best þegar við sameinumst, vissulega í kapphlaupi við tímann, um almennar skýrar reglur sem móta ákvörðunina sem að baki liggur. Þegar sú ákvörðun og leikreglurnar liggja fyrir þá sameinumst við um að ákvörðunin gangi eftir. Við eigum meira að segja slagorð yfir þetta. Verkfærið virkar þegar kemur að sóttvörnum. Það þekkjum við og þess vegna ættum við öll að sameinast um að aðgerðir á því sviði gangi eftir. Virðum það að við erum á misjöfnum stað í tilverunni, og því ekki endilega sammála um hversu langt og skynsamlegt sé að ganga þegar kemur að reglum. Þá reynir á þolgæði, þá reynir á umburðarlyndi, að virða leikreglur, að sameinast um að aðgerðir gangi eftir. Í því felst samstaðan.

að ræða 220 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu og 545 íbúðir um land allt. Það er eitthvað. Það er mat Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að þetta úrræði á húsnæðismarkaði komi til með að nýtast vel enda rími framangreindar tölur vel við greiningar sem stofnunin gerði þegar úrræðið var fyrst til skoðunar.

Með hlutdeildarlánum er verið að skapa þennan hvata. Hugmyndin að hlutdeildarlánum er fengin frá Skotlandi og þar hafa þau gefið góða raun. Þau hafa leitt til aukins framboðs á hagkvæmu húsnæði, bæði í borgum og hinum dreifðu byggðum.